Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Piret Hartman ja riigihalduse minister Riina Solman. Head ametikaaslased, mul on teile ettepanek: kuna 13 teemat on registreeritud, siis iga teema juures [võiks] olla üks täpsustav küsimus ja üks lisaküsimus. Kas olete nõus sellega?

maikuus parlamendis ühiselt vastu ajakirjandusväljaannete käibemaksu alandamise muudatuse, mida me toetasime konsensuslikult. Me põhjendasime seda sellega, et info kättesaadavus on kriisiajal väga oluline.

muuta. Mida me oleme teinud selleks, et inimesi aidata kõikide kulude suurenemisega toime tulla? Me oleme kokku leppinud selles, et pension tõuseb erakorraliselt 20 eurot ja lisaks ka indekseerimise kaudu, nii et kokku

põhjusel, et kui ma loen ja vaatan lahendusi, mida on tehtud, siis paraku käibemaksualandused tarbijateni väga tihti ei jõua, sest riigil puudub kontroll selle üle, kuidas hinnad kujunevad. Ja on näiteid riikidest, kus hindu ei ole alandatud

Teine täpsustus on see, et sama argumenti ei kasutanud te muidugi meediaväljaannete käibemaksu alandamise kohta. Aga minu teine küsimus on järgmine. Ida-Tallinna Keskhaigla juht on öelnud, et Tallinna Haigla projekti seismajätmine pikendab ravijärjekordi. Miks te ei otsi võimalusi jätkata Tallinna Haigla projektiga, et see lõpule viia?

siis Tallinna Haigla puhul oli küsimus selle rahastamises. Küsimus oli selles, kas me taasterahastu raha saame selle jaoks kasutada. Me teame, et taasterahastu tingimused [määravad], et kõik projektid peavad saama

ja näiteks regionaalsete haiglate toetused olukorras, kus on kõik hinnad läinud kallimaks. Üks küsimus ravijärjekordade kohta on ju see, mida on ka riigikontrolör oma uuringutes või raportites küsinud: kui me ehitame uue hoone,

ravijärjekorrad on seotud ikkagi arstidega, et inimene pääseks arsti juurde. Kui arste meil kuskilt juurde ei tule, siis see Tallinna Haigla uus ilus suur hoone ei aita neid ravijärjekordi vähendada. Aitäh! Aitäh! Palun, nüüd lisaküsimus, Jaak Aab! Tänan, austatud esimees! Lugupeetud peaminister! Ei kavatsenud Tallinna Haigla kohta midagi küsida, aga nüüd tuleb küsida või rääkida.

Kaasaegse keskkonna olemasolu korral nii mõnigi arst jätab Soome minemata. Me võime sinna halduslepingusse ülikooliga panna ükskõik kui suure arstide arvu. Me ei saa takistada vaba liikumise tõttu neil

aga see on hoopis teine jutt. Tervishoiu rahastamise kohta küsiksin. Peep Peterson võttis sõna koalitsiooniläbirääkimiste ajal või peale seda

Mis puudutab haigekassa rahastamist ja arstiabi järjekordade lühendamist, siis on probleem meil tekkinud COVID-i tõttu, kuna haiglad olid sunnitud COVID-i patsiente aitama ja seeläbi muu eriarstiabi kättesaadavus

olukord riigis. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid, rahva teenrid saalis! Ma loetleks mõne fakti, kuhu Eesti on praegu Reformierakonna juhtimisel jõudnud. Meil on Euroopa kiireim inflatsioon Euroopa kõrgeimad eluasemekulud. Meie väike- ja pereettevõtted panevad järjest-järjest-järjest uksi kinni. Ja nüüd värske uudise [valguses], et Eestisse LNG-laeva ei tule, on kogu meie gaasi kasutav tööstus, sealhulgas toidutööstus, eeloleval talvel tõsise löögi all. Need on kõik faktid, mida ei muuda olematuks mitte mingisuguse poliitilise umbluu ajamine. Eesti rahval on õigustatud ootus, et valitsus seisaks Eesti inimeste ja ettevõtete eest. Aga kui neid fakte vaadata, siis on meie valitsus Euroopas üks viletsamini oma inimeste eest seismisega hakkama saanud valitsusi. Kas te valitsusjuhina vähemalt tunnistate, et asjad on käest läinud, või jagate oma võitluskaaslase Jürgen Ligi seisukohta, et Eestis peabki kallis elada olema? Või siis hakkate taas teisi süüdistama: EKRE on süüdi, keegi teine on süüdi? Ei ole häid valikuid, aga mingi põhjus peab ju olema, miks me oleme nii viletsas seisus teiste Euroopa riikidega võrreldes ja seda just vaadates meie oma inimeste ja ettevõtjate silmade läbi. Kaja Kallas, palun! Aitäh! Teie arvamus ei ole fakt muidugi. See on selge. Ja ammugi ei arva ma, et EKRE oleks süüdi selles energiasõjas. Ei ole mina EKRE-t küll süüdistanud selles, mida Putin teeb juba eelmisest suvest alates energia hindadega. Eelmisel suvel Venemaa gaasitarneid Euroopale vähendada 30% ja selle tõttu ei saanud gaasihoidlaid täita. Sellest tuli eelmise talve probleem. Nüüd on Venemaa väga paljudele riikidele, tervenisti 15 riigile gaasi sootuks kinni keeranud, mis tähendab seda, et gaasi hind kogu Euroopas on läinud kõrgemaks. Gaasi hinnaga on seotud elektri hind ja elektri hind on samamoodi tõusnud.Tõsi on see, et vaesemates riikides

Ja tõsi on ka see, et Eesti inimesed on olnud börsiusku. See tähendab seda, et meil on inimesed võrreldes teiste riikide [inimestega] palju vähem [sõlminud] fikseeritud hinnaga lepinguid. See tähendab seda, et inimesed ei ole oma riske pikalt maandanud, kuna, tõepoolest, elektriturg on meile taganud 40%

Ja nüüd palun täpsustav küsimus, Siim Pohlak! Aitäh! Alustuseks ütlen, et need olid faktid. Eurostatki ütleb, et meil on Euroopa kõrgeim inflatsioon, meil on euroala kõrgeimad eluasemekulud. Need on kõik faktid, see ei ole minu arvamus. Ka see, et LNG-laeva ei tule, on fakt. See ei ole minu arvamus, lugupeetud peaminister! Kui te ütlete, et Putin saab manipuleerida elektri hinnaga, siis tegelikult Putin manipuleerib Nord Pooli börsiga. [Sellepärast] tuleks ülikiiresti börsilt välja minna. Te praegu ise kirjeldasite, et Putin manipuleerib elektri hinnaga ja meie elektri hind sõltub Nord Pooli börsist ehk siis tegelikult on võimalik selle börsiga manipuleerida. See tuli praegu siit vastusest välja. Nii et börsilt tuleks kiiresti minema minna.

gaasi peal töötama, siis see võib olla väga kehv olukord, kuhu me talvel satume. Kas keegi võtab vastutuse ka? EKRE on alustanud majandusminister Sikkuti umbusaldamist ja Keskerakond on sellega kaasa tulnud. Kas

Ma olen sunnitud kaebama teie ühe ministri tegevuse peale ja esitama teile abipalve. Nimelt on minister Riina Sikkuti tegevus väljunud absoluutselt igasugustest seaduse piiridest. Kirjeldan olukorda. Ühes väikeses ettevõttes, mis toodab elektrienergiat, oli vaja suurendada kolm kilovatti – kolm kilovatti ainult, see on nagu stepsel seinas – elektrienergia tootmist ja Elering küsis selle

Tema ei vastanud. Sain infotunnis tal nööbist kinni, lubas vaadata – ikka vastust ei tulnud. ELAK‑is küsisin uuesti, siis sain vastuse, et lubas nädala jooksul vastata. Vastus tuli, aga mitte sisuline, vaid mingisugune udujutt.Nimelt, mina tahtsin teada saada seda, millised on kolme kilovati elektrienergia suurendamiseks vajalikud ümberehitused detailselt.

kas oleks võimalik, et te kohustate Riina Sikkutit mulle kahe-kolme päeva jooksul vastama, sest tema vastamise tähtaeg on juba ligi kuu aega möödas. Tõsine palve, südamlik palve. Aitäh, Aitäh! Esiteks, mul on väga hea meel, et Riina Sikkut on minu valitsuses majandus- ja taristuminister. Tegemist on inimesega, kes on kompetentne, töökas, põhjalik ja tõesti on võtnud selle teema ajada, vedada ja teeb seda hästi, arvestades, kui

teie kolleegile, siis seda pakkumist tuleks tegelikult elektriturule juurde.Kas minister tegeleb detailselt mingi 300 kilovati liitumisega, siis ei, minister ei tegele sellega. Praegu on palju olulisemaid, palju suuremaid muresid, millega me peame et me selle talve kenasti üle elaksime. Esiteks see, et meil oleks gaasivarustuskindlus tagatud. Teiseks see, et meil oleks elektrivarustuskindlus tagatud olukorras, kus esiteks, Venemaa kasutab energiat relvana meie vastu, ja teiseks, ründab ka taristuid, meiega hübriidsõda. Kas me oleme selle jaoks piisavalt kaitstud, et talv üle elada? Ja kas meie taristud üldiselt, mitte ainult gaas või elekter, on piisavalt kaitstud? Need on teemad, millega tuleb tegeleda. Ja tõesti, mina ei hakka kohustama, et minister tegeleks

et saaks võimsust suurendada. See on nagu väikene elektriröster. Ja lugupeetud Kaja Kallas räägib mingisugusest 300 kilovatist. Mina ei tea, kas tal on kõik asjad korras seal üleval.

tema räägib, et ei hakka oma ministrit mõjutama. Kuidas on võimalik, et minister rikub seadust, ei vasta selgitustaotlustele ja peaminister ütleb selle peale, et ei hakka midagi-kedagi kohustama? Mis vahendeid on meil legaalsel, seaduslikul teel veel võimalik rakendada, et saada mingeid normaalseid vastuseid kujunenud olukorra kohta? Palun andke, härra Jüri Ratas, mulle nõu, mida ma pean tegema, et saada kätte vastus,

on arupärimine ja on lihtsalt inimlik vestlus siin Riigikogu koridoris. Eesti pole nii suur, et me siin teineteisest nii mööda käiksime, et me ei kohtu. Kas te neid vastuseid saate või te neid vastuseid ei saa, kas valitsus soovib mingi asjaga tegeleda või soovi tegeleda, on juba nende vestluste sisu, kuhu mul on väga keeruline sekkuda. Isiklikult ma arvan, et teil oli palve ja seda kuulis peaminister, kuulsid valitsuse liikmed ja ma usun, et kindlasti ka Riina Sikkuti töökas ametkond ja kollektiiv. Ma läheks edasi, härra Aitäh! Aga milline on siis praegune olukord? Kas Riigikogu on muutunud praktiliselt nulliks ja valitsus teeb seda, mida tahab? Kui ta ei taha anda informatsiooni, siis ta ütleb: ei, ma ei anna ja ma ei tee. Mis ülesanded siis Riigikogul veel on? Riigikogu paneb valitsuse Aitäh! Eesti on parlamentaarne riik, meil on võimude tasakaal. Samas ma pean oluliseks seda, et kui Riigikogu palub küsib, olgu see Riigikogu liige, olgu see Riigikogu komisjon, siis valitsuse liige tuleb vastu sellele nii palju, kui ta saab. On olnud erinevaid valitsusi. Mitte [vaid] praegune valitsus, vaid ka eelneva

See on parim, mis meil on. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Tarmo Tamm ja vastab riigihalduse minister Riina Solman. Teema on riigimajade ehitus. Tarmo Tamm, palun!

Riigi kulud on suuremad 1,2 miljardi võrra, kui on tulusid. Ja riigil tuleb võtta 780 miljonit eurot laenu. Kahtlemata sunnib see valitsust tegema selliseid otsuseid,

Suur aitäh regionaalpoliitilise küsimuse eest! Kinnitan, et olen nagu oma eelkäijagi, minister Jaak Aab, selles küsimuses edasi liikumas. Kahjuks vastab tõele, et riigieelarve ei võimaldanud meil uute riigimajade ehituste jaoks lisavahendeid taotleda. Aga kõiki käimasolevaid projekte, sealhulgas ka Põlva, Valga

on plaanid samad. Me jätkame koostööd RKAS-iga sellel teemal ja väljakutse on pigem eelarveline ja ajakavas püsimine.

Aitäh ka selle küsimuse eest, lugupeetud Riigikogu liige Tarmo Tamm! Selle otsuse, mis puudutab Põlva riigimaja rajamist keskväljaku äärde, on langetanud üle-eelmine valitsus ja see tugines tegelikult kohaliku kogukonna soovidele. Me arutasime seda tookord kabinetis ja leidsime, et selline lahendus, kui on rajatud uus keskväljak, on väga hea. Ja kui vald soovib oma vallamaja või haldushoone ehitada just sinnasamasse, siis ka riigimaja rajamine sinna kõrvale on otstarbekas, kuna kohalik inimene saab kõik teenused ühest kohast kätte.

Tänan, austatud esimees! Lugupeetud riigihalduse minister! Hea Riina, jõudu ametis! Riigimajade projekt, nagu siin juttu oli, algas mõni aasta tagasi ja eesmärk on kindlasti õige, regionaalpoliitiline, et riigiasutused, mis maakonnakeskustes on, saaksid paremad töötingimused. Need majad on väga amortiseerunud, mis seal on. [Olukord muutub] veidi selgemaks, kuna inimesed saavad ühest või kahest riigimajast maakonnakeskuses teenused kätte. Teiselt poolt võimaldab see üle-eestilise värbamise

selle üle ja seda rahanumbrit ka veidi suurendasid. Ma saan aru, et seekord seda suurendada ei õnnestunud, järelikult tähtajad pikenevad.Aga minu küsimus on natuke laiem.

Ja miks see on oluline? Tegelikult me näeme, et teatud määral on majandus juba jahtumas ja riigi kontratsükliline investeering nii teedesse kui majadesse on tegelikult see, mis toetab seda, et majandus nii palju ei jahtuks.

Loomulikult ma toetan riigihalduse ministrina riigi kinnisvara arendamist. Millised lisataotlused läksid riigieelarve menetlemise käigus teele riigihalduse ministrilt? Ma peast täpselt ei saa öelda, aga seal oli kindlasti viis-kuus üliolulist objekti, mis osaliselt – juba eelmiste valitsuste ajal olid nad prioriteetide nimekirjas – said ka rahastuse. See kõik vastab tõele, et nii oli. Ma teen endast oleneva, et riigi kinnisvaraga edasi liikuda sama heas tempos, nagu oli see eelmise ministri, Jaak Aabi ajal. Aga ma tuletan meelde heale kolleegile, et ka kärpekava eelmise valitsuse ajal võttis sealt vist mitukümmend miljonit raha maha. Aga igal juhul tehtud tööd ma jätkan. tänan teid! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ma tänan teid! Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Selle küsib Riigikogu liige Rene Kokk, vastab peaminister Kaja Kallas. Teema on riigi energiajulgeolek. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud peaminister! See, mis toimub nüüd LNG-terminali Soome minemise või jäämise üle, on äärmiselt kahetsusväärne ja loomulikult suur hoop Eesti energiajulgeolekule, nii meie tööstustele kui

"Pikkade arutelude ja analüüside tulemusena võib järeldada, et Gasgridi renditava ujuvterminali Soome viimine on muutunud julgeolekuolukorras mõistlik ning seejuures oleme kokku leppinud, et see peab tagama nii Eesti kui Soome gaasivarustuse võrdsetel tingimustel." siit mu küsimus, millest mina ja suur hulk Eesti inimesi praegu aru ei saa. Siin on öeldud "muutunud julgeolekuolukorras". Minule teadaolevalt on Eesti NATO riik, Soome ja Rootsi alles sinnapoole pürgimas.

mulle täiesti arusaamatu ja mitte ainult minule. Kusjuures me teame väga hästi, et alles hiljuti olid Nord Streami torujuhtmete õhkimised. Täna hommikul loeme lehest, kuidas Poola teatab, et Saksamaale naftat transportiv

Eesti on ammu juba saanud aru, et Vene gaasist sõltumine ei ole mõistlik mõte, ja seetõttu me oleme oma gaasitarbimist oluliselt vähendanud ja Vene gaasist sõltuvust samamoodi.

Inčukalnsi gaasihoidlas. Nagu ma ütlesin, gaasitarbimine on vähenenud ja üle on [mindud] teistele allikatele. Nüüd oleme me LNG vastuvõtu võimekuse loonud, oleme loonud haalamiskai erasektoriga ja ka toru, mis ühendab haalamiskaid

Venemaalt. Nad oma riskistsenaariumides ei hinnanud, et Venemaa võiks neile gaasi täiesti kinni keerata, ja seda on Venemaa teinud. Soome gaasitarbimine on 14 teravatt-tundi aastas. Eestil Eestil on Klaipeda LNG-terminalile ligipääs, on Inčukalnsi gaasihoidla, kus on 12,6 teravatt-tundi gaasi, on Hamina LNG-terminal, kus on üks teravatt-tund,

soomlastele suure mure, et kogu nende gaasivarustuskindlus tugineb ainult sellele torule, samas kui meil on muid võimalusi. Aga see toru Soomest meie suunas – meil on [vaja] 3,5 teravatt-tundi – meie vajadused vastavalt katab. Aitäh!

Aga minu teine küsimus puudutab Eesti Energiat ja Eesti Energia põlevkivielektri tootmise võimekust olukorras, kus Venemaa peaks Narva veehoidla lüüsid avama, vee alla laskma. Milliseid samme on valitsus ette võtnud selleks, et meil oleks võimalik jahutada neid energiatootmisplokke siis, kui Venemaa peaks selle sammu tegema? Ja millised vahendid on ette nähtud uues riigieelarves selleks, et meie oma võimekust hoida ja kaitsta? Ja muidugi ma pean tunnistama, et on hea, et te tõite välja selle, et praegu on väga oluline aseaine põlevkivist tehtud põlevkiviõli. See oli väga suur arutelu meil üle-eelmise valitsuse ajal, kui otsustati teha uus põlevkiviõlitehas, mille eest ka mina kõvasti nahutada sain. Aga praegu on see väga vajalikuks ja õigeks otsuseks osutunud. Nii on. Kaja

just sellel põhjusel, et laeva maht on 35 teravatti ja Soome tarbimine on 14 teravatt-tundi aastas. Eesti tarbimine on 3,5 teravatt-tundi aastas ehk kümnendik sellest. Ja nagu ma ütlesin, ei ole meil kõik munad ühes korvis, vaid meil on ka teised lahendused. Nii et tegelikult tõe kriteerium on pigem see, kuidas me selle talve üle elame. Ma Ma ei ole teiega nõus, kui te ütlete, et me oleme justkui gaasi ära andnud. Mure, millest peab aru saama, on see, et erinevalt elektrist, kus elektritootmine on suures osas Eestis riigile kuuluva ettevõtte käes, on gaasi müük ja ost puhtalt erasektori käes. Riik ei ole sellega varem tegelenud. Meie käes on infrastruktuur. Selleks, et erasektor saaks broneerida neid aegu, millal nende laev nende gaasiga saab tulla veeldatud gaasi taasgaasistamise võimalusega terminali juurde, on vaja aru saada, kas nad tulevad Soome või nad tulevad Eestisse, et see gaas Eesti tarbijateni jõuaks. Kui erasektor ei saa neid kokkuleppeid sõlmida, siis seda gaasi nad ka müüa ei saa. Riik ei hakka gaasimüügiga tegelema. Teie teine küsimus puudutas Eesti Energiat ja veehoidlat.

märtsis andsime me valitsusena omaniku ootuse Eesti Energiale, et see küsimus tuleb lahendada. Siiamaani, 30 aastat ei ole seda tehtud. Ei tehtud seda ka teie valitsuse ajal, kuna seda riski peeti teoreetiliseks.

Ei, see raha tuleb Eesti Energia eelarvest, Eesti Energia vahenditest. Ja kuna Eesti Energial vahendeid on, siis nad peavad selle oma vahenditega ehitama. Ja nüüd palun lisaküsimus, Jaanus Karilaid!

Aitäh! Me oleme võidelnud selle eest, et see laev tuleks Eestisse. Teie ees istub Taavi Aas, kes võib teile seletada kogu seda saagat, mis ei ole olnud lihtne, ja enamus aega on tema juhtimisel läbi viidud. Jah, Jah, me võitlesime selle eest, me arutasime soomlastega. Aga me peame aru saama, et me ei ole selles sõjas üksinda. Me oleme selles koos liitlastega ja meie liitlased on ka soomlased. Meil oli kokkulepe nendega, et see laev tuleb selle kai äärde, mis saab esimesena valmis. Tol hetkel soomlased teadsid, et nemad kaid ilmselt valmis ei saa. Nüüd selgub, et nad saavad umbes samal

Meie jaoks on oluline see, et meil on solidaarsuskokkulepe nendega. Meil on kokkulepe, et meie ettevõtjad, kes vastutavad gaasitarnete eest inimestele, ettevõtetele, saaksid sinna

jah, me võitlesime selle eest, et seda laeva siia saada, aga me peame kuulama ka oma liitlaste muresid, et me saaksime selle talve üle elada. Soomlaste põhimuresid on kaks. Esiteks, nad ei arvestanud, kui me sellele MOU-le ehk ühiste

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kui eelkõneleja, peaminister, rääkis võitlusvaimust ja sellest, et iga minister peab oma valdkonna eest võitlema, siis vaadates nii järgmise aasta riigieelarvet kui ka riigi eelarvestrateegiat, tuleb tunnistada, et seda võitlusvaimu teil viimastel kuudel väga palju ei ole olnud. Kõige kahetsusväärsem lugu on see, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida teie olete valitsuses praegu esindamas, on üheks oma prioriteediks seadnud Tallinna Linnahalli korrastamise. Teadupärast olete te ka Tallinna linnas võimul ja koalitsioonipartnerina selle eest seismas.Me teame seda aega, kui minister Urve Palo, kes oli samamoodi teie erakonnakaaslane, oli selles valitsuses, mida toona juhtis Jüri Ratas. Siis eraldati riigi eelarvestrateegias linnahalli tarbeks 40 miljonit eurot. Seda 40 miljonit eurot hoiti väga pikki aastaid, kuna tõesti majandusseis oli väga keeruline ja linnahalli projekt võib-olla ei liikunud sellisel kujul edasi, nagu loodeti. Ometigi ükski minister ega ükski valitsus ei teinud seda otsust, et võtta see 40 miljonit ära ehk kõik erakonnad pidasid seda prioriteediks. Ometigi teie tuleku ajal võeti see 40 miljonit eurot sealt [eelarvestrateegiast] ära. Minu küsimus on see, kas Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei pea linnahalli üldse otstarbekaks kultuuriobjektiks. Kas te ei võidelnud piisavalt enda eelarveliste prioriteetide eest või on see lihtsalt, ütleme nii, teie näpukas ja kogenematus, et te ei tulnud selle peale, et seda 40 miljonit eurot riigi eelarvestrateegias säilitada? Piret Hartman, palun! Tere, lugupeetud Riigikogu liikmed! Aitäh küsimuse eest ja aitäh pööramast tähelepanu kultuurivaldkonnale! Siinsamas Riigikogu istungite perioodi alustades ütles ka president, et kultuur on väga oluline valdkond, sealhulgas olukorras, kus me praegu oleme. Võitlusvaimust. Võitlusvaim on olnud väga tugev. Meie esimene prioriteet riigieelarve läbirääkimiste käigus oli hoida kultuuri- ja spordivaldkonnas töötavaid inimesi. Ja praegu oleme saavutanud koalitsioonis kokkuleppe, et meie valdkonnas tõuseb palgafond 15%, et need inimesed ei läheks ära, kes vastutavad selle valdkonna eest. Teine oluline prioriteet oli hoida meie asutused, meie organisatsioonid lahti.

usun, et see näitab nii kultuuriministri kui ka koalitsiooni head võitlusvaimu, et kultuurivaldkond, olenemata nendest kriisidest, ei saa kannatada, vaid saab jätkata arengut. Mis puudutab linnahalli küsimust, siis pean vastama konkreetsemalt teile kirjalikult.

Nendel eelarve läbirääkimistel objektide kohta otsuseid me ei teinud. Need arutelud jätkuvad järgmisel aastal. Nende eelarve läbirääkimiste raames olid olulised inimesed. Ja palun nüüd üks lisaküsimus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kultuuriminister! Eestis on läinud lahti tendents, et võetakse maha kogu aeg punamonumente. Nüüd on ots jõudnud sinnamaani, et hakatakse maha võtma ka vabadussõja monumente. Asjaoludest. Nimelt on Paides selline vana rahvamaja, mis avati 3. veebruaril 1929. aastal, ja see maja ehitati põhiliselt inimeste säästude eest. See rahvamaja on olnud ühtlasi ka vabadussõja monument. Ei pea alati olema kivist obelisk või rist siin Vabaduse väljakul. See on Paides. Rahvamaja on vabadussõja monument. Lisaks sellele on majale ka paigaldatud vabadussõja mälestustahvel.Ja nüüd on Paides tekkinud olukord, kus Paide Linnavalitsus on asunud koostama detailplaneeringut ja soovitakse see rahvamaja lammutada.

kas on võimalik seda protsessi sellisel viisil peatada, et see hoone kantaks kas kultuurimälestiste, ajaloomälestiste või muinsuskaitsemälestiste nimekirja, et tõkestada sisuliselt barbaarsust ja meie esiisade-esiemade vabadusvõitluse rüvetamist? Kas on võimalik teilt abi saada? Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Loomulikult [on see] oluline ja keeruline teema. Kui meil oleks võimalus, siis me toetaksime kõiki kohalikke omavalitsusi. Praegu on selliste objektide korrashoid kohaliku omavalitsuse ülesanne ja roll.

Aga kordan siinkohal veel, et kohalikud objektid on praegu kohaliku omavalitsuse ülesanne ja ma loodan, et nad seda tähtsust mõistavad. Ja nüüd üks täpsustav küsimus, Tõnis Mölder, palun! Aitäh! Austatud minister! Kõigepealt, jään huviga ootama seda kirjalikku vastust, mis puudutab linnahalli. Aga te oma vastuses viitasite sellele, et kahtlemata on kultuurisektoris olulised inimesed ja ainult betooniga kultuuri ei arenda. Siin ma olen teiega ühte meelt. Aga te tõite justkui väga suure võiduna selle välja, et palgatõus, mida riigieelarvest eraldatakse, on tohutu võit kõigile kultuuritöötajatele. Ma tuletan meelde, et üle 50% kultuuritöötajaid on kohaliku omavalitsuse palgal ja see, kui riik tõstab palka, ei hüvita kuidagi neid kulusid, mida mida kohalikud omavalitsused peavad inimestesse investeerima. Aga ma lähen siiski mõningate kultuuriobjektidega edasi. Te ütlesite, et ERR-i telemaja ei leidnud poliitilist toetust. Siin kindlasti võiks öelda, et see on väga kahetsusväärne. Ma arvan, et see, et telemajale – mis on oodanud väga pikki aastaid investeeringuid, et meie rahvusringhääling jõuaks lõpuks

projektiga, mille alustas Keskerakond, et igasse omavalitsusse, igasse Eesti maakonda tekiks pikas perspektiivis jalgpallihallid. Ka nende Ka nende jalgpallihallide, kus rahaeraldus on tehtud, lisaraha [eelarves] sees ei ole. Kogu see projekt on sattunud löögi alla ja ääretult kahetsusväärne on see olukorras, kus omavalitsused ja omavalitsustes elavad sportlased, spordiklubid on sellega juba arvestanud. Minu küsimus on see, et

meile ei ole olulised ainult need inimesed, kes riigi haldusalas töötavad, vaid ka need, kes on kohalikes omavalitsustes. Ja me oleme alustanud tõesti linnade ja valdade liiduga läbirääkimist, mida teha selleks, et ka nendele inimestele rohkem tähelepanu pöörata ja et nende palgad kasvaksid.Oleme kasvaksid. Oleme teinud kaks meedet, mis mõjutavad piirkondades olevate inimeste palkasid. Üks on treenerite küsimus. Praegu tõstame treenerite palka 1020 [eurolt] 1400 [eurole]. See puudutab 1400 treenerit, kes piirkondades toimetavad 40 000 lapsega. Ja seda me teeme koostöös kohaliku omavalitsuse ja spordiklubidega. Teine oluline piirkondlik meede on meil laulu- ja tantsujuhtide jaoks, kes samamoodi saavad riigilt tasu selleks, et nad oleksid motiveeritud kohapeal toimetama, et meil tõesti tantsu- ja laulupeod toimuksid ja lapsed, noored ja täiskasvanud saaksid juhendamist.

teeme me kõik selleks, et nad tuleksid. Praegu oleme ka Rahandusministeeriumiga kokku leppinud, et me saame selle raha lükata edasi, seda ei võeta eelarvest ära, vaid kohalikud omavalitsused saavad seda kasutada.

Kuidas me edasi liigume? Loomulikult me soovime, et kõikides maakondades oleks need hallid olemas. Olen isiklikult kohtunud jalgpalliliidu juhiga ja sellel teemal rääkinud.

Tegelikult pidas LNG-terminali kohta sõlmitud memorandum, millel oli ka Soome majandusministri allkiri, vastu vähem kui kuu aega, sest juba 20. mail sõlmis Soome lepingu USA firmaga 10 aastaks 500 miljoni euro suuruses summas. Eesti esindajate allkirja seal ei olnud.

Samal ajal ei olnud toimunud ka neid plahvatusi, nagu te märkisite. See asi tehti ära juba mais: 20. mail läks Soome oma teed. Ja mulle jääb mulje, et olukord on nagu koroonakriisi ajal, eriti koroonakriisi alguses, kui kõik püüavad oma kõhu alla lükata, teistest ette rebida ja teha tehinguid. Küsimus on nii Soome kui Eesti välispoliitilise

Väga õigesti toote välja, et sellel on ka välispoliitiline [mõõde]. Ja välispoliitiline mõõde on see, et me peame arvestama oma liitlaste ja sõprade murede ja vajadustega. Kogu seda saagat

siis [sattus] Soome olukorda, kus nad tegelikult ei soovinud seda kokkulepet enam täita, lihtsalt sellepärast, et nende riskid olid suuremad. Meie riske saab maandada nii, et torust tuleb meile gaas, ja selles osas on meil kokkulepe. Meil on solidaarsuskokkulepe Läti ja Soomega ja need asjad peaksid toimima. Tähtis on see, et see gaas oleks olemas. Palun, nüüd täiendav küsimus, Anti Poolamets! Tulen selle välispoliitilise dimensiooni juurde tagasi. Me oleme tõesti lähedased riigid, te suhtlete ise aktiivselt Soome peaministriga. Sellise kriisi ajal, Ukraina sõja ajal, kui on löögi all elutähtsad teenused, peame me ootama oktoobrini seda infot, et asi on nüüd nii, see otsus on nii langetatud. Mulle teeb muret see infoliikumine ja teatud infosulg nii avalikkusele, nii terminali ehitajatele. Kus see kala siis sees on? Me peaksime äkki mingid õppused tegema, et kriisi ajal Soomega paremini suhelda. Kes Kes hoiab seda infot kinni? Kas nemad hoidsid kinni või me ei teinud õigeid järeldusi 20. [mail] sõlmitud LNG-lepingust? Selline asi peaks kiiremini käima, mitte et oktoobris öeldakse, oih, läks nii.

selle pingutuse, mis me tegime selleks, et hoida ühiskonda lahti, hoida koole lahti. Hankisime kiirtestid, et koolid saaksid olla avatud.

et meie gaasivarustuskindlus oleks sellel talvel tagatud. Aga kui me läheme ostma või rentima laeva 500 miljoni eest, mille maht on 35 teravatti, olukorras, kus meie enda tarbimine on 3,5 teravatti, siis uskuge mind, kui selgub kevadel, et meil kriisi gaasiga seoses ei tulnud, siis tulevad kõik küsima, kes tegi nii rumala otsuse, et panna riigi raha sinna hakkama.Nüüd küsimus Soome kohta. Soomlased on olemuselt väga õiguskuulekad ja tahavad pidada kinni kokkulepetest, mis on sõlmitud. See on arusaadav ja meile tundus, täpselt nagu te ütlete, et kuidas me oktoobris Ka meie soovisime saada neid laua taha varem, et vaadata need kokkulepped ümber või vaadata, mida me saame teha selleks, et meie mured oleksid ka kaetud, just sellepärast, et erasektoril, kes seda gaasi peab tarnima, oleks võimalik need broneeringud teha, et sinna terminali see gaas tuleb. Aga see on puhtalt minu hinnang, et soomlased tahtsid pidada lugu sellest lepingust, mis meil oli sõlmitud nendega, teades, et meie terminal saab varem ja seetõttu ei vastanud meile selgelt ega rääkinud nendest muredest pikka aega. Aga lõpuks me need vastused ju ikkagi saime. Oluline on see, et me mõistaksime Soome muresid, et me mõistaksime Eesti muresid ja et me saaksime mõlemad mõlemad lahendatud nii, et me ei pane maksumaksja raha tühja hakkama. Et me säilitame külma meelt ka olukorras, kus meil on käimas nii mitu kriisi. Ja nüüd üks lisaküsimus, Taavi Aas, Aitäh, hea juhataja! Hää peaminister! Eriti teie vastusest kolleeg Karilaiule oli aru saada, et see otsus, et FSRU-laev läheb Soome, oli teadlik. Segane on küll see, millal ja kes selle otsuse vastu võttis. Ja mul ongi teile küsimus, et kas minister Sikkut võttis selle otsuse vastu iseseisvalt või olite te sellest

Ma lootsin küll, et te võtate sõna ja selgitate kogu seda saagat, mis tegelikult oli ja milles teil oli väga suur roll selles osas, kuidas meil soomlastega kokkulepete sõlmimised läksid või ei läinud, ja [selgitate] ka seda, et selles kokkuleppes on kirjas, et see FSRU[-laev] 2023. aastast on igal juhul Soome pool. Minister Sikkut on valitsuskabinetis korduvalt rääkinud murest seoses LNG-laevaga ja seoses kokkulepetega Soomega. Need murekohad olid valitsuskabinetile teada. Oli ka teada see, et me soovime soomlastega [läbi rääkides] saada selgust, mida on vaja meie erasektorile, et nad saaksid broneerida oma laevade sildumist veeldatud gaasiterminali juures. See oli täiesti teada, ka mina isiklikult tegelesin sellega, et soomlased nii-öelda võtaksid toru, tuleksid laua taha ja räägiksid majandus- ja kommunikatsiooniministriga. Nii et jah, valitsuskabinetti majandus- ja taristuminister hoidis kursis. Aitäh!

kahjuks üks maha jäänud piirkondadest Ida-Virumaa kõrval. Kagu-Eesti programmi sisuline osa on kolm erinevat meedet. Üks on ettevõtluse arengu toetus, siis on spetsialistide eluasemetoetus, mida jagatakse läbi kohalike omavalitsuste, ja siis on Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduse programm. Kui Ida-Virumaale, me teame, on plaanitud päris suured Euroopa Liidu investeeringutoetused järgnevateks aastateks ja seda piirkonda on kogu uue eelarveperioodi jooksul plaanitud väga tugevalt järgi aidata, siis Kagu-Eesti programm on üks väheseid, mis tegelikult Kagu-Eesti jaoks on erandina ette nähtud. Ja minu küsimus ongi, praegu omavalitsuste võimekus teha investeeringuid kriisiolukorras on oluliselt vähenenud, siis kuidas te hindate Kagu-Eesti programmi järgmise aasta võimekust seda rolli täita, mis tal ellu kutsumisel oli. Kas sellel teemal on valitsuses arutelusid olnud, kuidas siis Kagu-Eesti

Aga see aastanumber ei ole nii oluline. Oluline on see küsimuse püstitus, mis saab meie äärealadest. Endise rahvastikuministrina olen ma saanud võimaluse rääkida Riigikogu ees ja ma ütlen seda täna üle, et regionaalne ebavõrdsus on

me oleme läbi viinud kolm taotlusvooru, mille [raames] on toetust saanud 44 projekti peaaegu 2 miljoni euro ulatuses. Lõppenud on 23 projekti. Keskmine projekti maksumus on olnud 86 000 eurot ning keskmine toetusmaht 40 mis teeb keskmiseks toetusmääraks 47%. Need tulemused ei ole siiani olnud halvad. Aga ma jagan seda muret, mis juhtub äärealadel, kui riik ei ole selles osas piisavalt tähelepanelik. võib-olla veel ära märkida, et toetust saanud projektide abil on plaanitud luua 99 maakonna keskmisest kõrgema palgaga töökohta, millest oli augusti lõpu seisuga loodud juba 51 töökohta. Täpsemalt, millised võimalused Kagu-Eesti piirkonnale tulevikus avanevad. Aastatel 2023–2029 toetatakse Kagu-Eesti ettevõtluse [arengu] toetusmeedet veel omakorda 7,5 miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist. Siseriiklikest vahenditest jätkub 300 000-eurone toetus nimetatud meetmete Ja nüüd, palun, lisaküsimus, Tarmo Tamm!

Suur tänu küsimuse eest, lugupeetud Riigikogu liige Tarmo Tamm! Loogika on selles, et seda küsimust arutas ka üle-eelmine valitsus ja leidis koostöös kohaliku kogukonnaga selle lahenduse, millega teie tänane seisukoht on vastuolus. Riigihalduse ministrina, olles külastanud erinevaid piirkondi, kuulan ma ära paljude kohalike omavalitsuste töötajate ja ka kohalike sädeinimeste mured. Ja kui kogukonnal on üks nägemus, mida nad paluvad riigilt, et ellu viidaks, siis on väga imelik hakata riigihalduse ministril või riigiaparaadil kohaliku kogukonna vastu sõdima, vaid pigem tuleks – igati austades teie elutööd Põlvamaal ja seda, mida te olete teinud Eesti Vabariigi jaoks Kui seal on teistsugune seisukoht, mida on toetanud ka eelmine riigihalduse minister, siis selline otsus sai omal ajal tehtud ja meil ei ole praegu põhjust olnud seda plaani ümber vaadata. Seda enam, et nimetatud maja, mida ilmselt teie silmas peate, leiab ka kindlasti väga väärika kasutuse. Ja Ja nüüd, palun, täiendav küsimus, Anneli Ott! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma jätkaksin selle Kagu-Eesti teemaga laiemalt. Teatavasti Kagu-Eesti omavalitsused pöördusid eelmisel nädalal teie poole seoses sellega, et järgmisel perioodil on omavalitsuste võimekus teha investeeringuid ja tõsta palkasid [väike]

üks näide sellest tendentsist, et Kagu-Eesti teeb jälle ühe sammu oma arengus tagasi, sest me ei ole konkurentsivõimelised teiste piirkondadega, kelle jaoks need otsused on tehtud. Omavalitsuste võimekus väheneb selle oluliselt, et maksumaksjate arv väheneb ja inimesed kolivad ära suurematesse keskustesse. Nii et iseenesest see, et 2018 algatati – 2019 olid esimesed taotlusvoorud –, on kõik positiivne. See et eelarve sama on, on tegelikult nagu samm tagasi.

Riina Solman, palun! Suur tänu selle küsimuse eest! Tõepoolest, minu poole on pöördunud omavalitsused, kelle tulubaas praegu

siin teha? Arutame küsimust valitsuses, kuidas saaks ka kohalikud omavalitsused koos oma asutustega viia üle

tugevamad mõõtmed –, siis valitsus kindlasti pealt ei vaata ja oma meetmed tarvitusele võtab. Riigihalduse ministrina ma selle eest kindlasti seisan. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kaheksanda küsimuse juurde. Selle esitab Alar Laneman, sellele vastab peaminister Kaja Kallas. Teema on liitlaste üksuste Eestis paiknemise kavad ja Ukrainale abina antud varude asendamise graafik. Alar Laneman, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Küsimus on üsna tehniline, aga mitte uus.

Liitlased lahkuvad. Meil ei ole selget pilti sellest, kuidas toimub Ukrainale annetatud varustuse ja relvastuse asendamine.

kõrgemaid ohvitsere, tehes seda lugupidamatul viisil. Vallandatakse kõrgemaid ohvitsere, samas kuuleme jutte, et on kava luua diviisi raamistik,

See on märk NATO sisulisest kohalolekust, märk sellest, et kaitseplaanid on olemas ja nad töötavad. Ja mingil juhul ei saa liitlaste üksuste lahkumine olla hea märk. Küsimus ongi: kuidas see tühimik täidetakse? Küsimuse teine osa on see, et vaieldamatult on Ukraina abistamine ülioluline ka meie jaoks. Aga sama oluline on meie kõigi jaoks ära antud, kingitud varustus ja relvastus on õigeaegselt asendatud ja tühimiku ajal on riskid maandatud. Austatud

Ma tahan kõigepealt nende liitlaste üksuste kohta öelda seda, et meil on väga selge kokkulepe Suurbritanniaga, meil on [ka] Prantsusmaa ja Taani sõdurid siin. Need liitlaste üksused, mille üle praegu käib jutt, toodi siia juurde sellel talvel. Ma ei mäleta, et ma oleksin teie käest kiita saanud selle eest, et need siia toodi. See on lisaks sellele, mis oli siin juba paigas. Küll aga ma saan hurjutada, kui Suurbritannia tahab neid välja viia.Algusest peale, kui Suurbritannia siia vägesid juurde tõi, ütlesid nad, et see on ajutiselt. Ajutiselt, sest me teame, et liitlastele ja nende maksumaksjatele maksab see päris palju. Kas see ajutine [korraldus] saab lõppeda olukorras, kus Ukrainas ei ole läinud asjad paremaks, siis mulle tundub, et see pigem võiks mitte nii olla, sest see saadab väga halva Prahas oli mul kohtumine ka Suurbritannia peaministriga, kus me sellel teemal rääkisime. Ja ta lubas mulle uuesti teada anda. Tegelikult poliitilisel tasandil ei ole meile öeldud, et need sõdurid ära viiakse. Ei öelnud tol hetkel hetkel ka Liz Truss seda selliselt välja. Nii et me ootame tegelikult seda poliitilist signaali. Meie jaoks oluline on see, et liitlased on siia toonud eelpaigutatud võimeid. Vastab tõele, et diviisi juhtimisstaap ise ei tee mitte midagi. Olulised on NATO kavad, et meil oleksid eelpaigutatud võimed, mida on keeruline liigutada, et meil oleksid allokeeritud väed, kes võivad olla ka näiteks Suurbritannias, aga kui on vaja, siis nad tulevad siia. Nende inimeste liigutamine on lihtne või lihtsam kui võimete liigutamine. Ja oluline on see, et nad teeksid õppuseid koos meie üksustega, oleksid valmis ühtse juhtimiskäsuahela järgi toimima juhul, kui tõesti peaks see vajadus olema. Ja seda kõike selleks, et seda mitte kunagi vaja ei läheks. Ma küll kahjuks ei jõudnud vastata nende varude teemal, aga jätkame seda diskussiooni. Ja Ja nüüd palun täpsustav küsimus, Alar Laneman! võib-olla ei olnudki nii suurt põhjust kiitmiseks, sest seda on ikkagi vähe. Taust on ju see, et kui toimus NATO laienemine, siis NATO vägede paigutuses Euroopas kahjuks muutust ei toimunud. See on fakt.

aga 83 raketti Eesti tingimustes oleks hoopis teine tihedus purustuse mõttes. See ajutine peaks muutuma permanentseks. Kui te saaksite rääkida

Ma olen ka ise ühenduses Ukraina sõpradega. Seal on väga palju tehnilist arengut, mis kõik ei ole töömahukas ega rahaliselt suur.

koos, kellel on erinevad mured ja neid muresid üritatakse adresseerida. See, et meie kuulame nende muresid, mõistame nende muresid, tähendab seda, et nemad kuulavad ka meid tõsiselt, kui me ainult iseendast kogu aeg ei räägi. Ukraina räägi. Ukraina sõja tehnilised õppetunnid. Jah, me neid kogume pidevalt. Me oleme juba teinud samme sellest lähtuvalt. Ma toon sellise näite. Kohe alguses, kui see Ukraina sõda selliselt lahti läks, oli aru saada, et venelane öösel ei sõdi. See tähendab seda, et me peame investeerima öövaatlusseadmetesse ja kõigesse sellesse, mis on nende nõrgad kohad. Ja loomulikult neid tehnilisi õppetunde kogutakse järjepanu. Me oleme ukrainlastega väga tihedas

Tsentraalseid varusid me asendame jooksvalt. Nende asendamise maksimaalne tarneaeg on 6 kuud. Sellega me tegeleme. Näiteks ballistika, isikukaitsevarustus, meditsiin, laskemoon. Siis meil on tsentraalsed varud, mille asendamise aeg on rohkem kui 6 kuud. Need on üksikud juhtumid ja need kaetakse ajutiste

Aitäh! Hea istungi juhataja! Hea peaminister! Ma arvan, see, et liitlasväed oleksid Eestis olemas võimalikult suures mahus, on meie julgeoleku mõttes väga oluline küsimus. Seda enam on kahetine kuulda, et [kuigi] Suurbritanniaga oli meil see

kui nad lähevad ära, siis millal nad lähevad ära? Ja näiteks millal nad võiksid tagasi pöörduda? Meil oli teisipäeval suures saalis pikk arutelu selle üle, millisena me näeme riigikaitset, julgeolekut, selle rahastamise küsimust. Ja seal just nimelt kaitseminister Hanno Pevkur tõi esile selle, et me peaksime ehitama välja kas siis Kagu-Eestisse või mõnda teise Eestimaa piirkonda uue linnaku, mis aitaks meil just nimelt tagada seda, et meie võimekus liitlaste vastuvõtuks oleks oluliselt parem ja et meie enda sõjaline võimekus ja taristu oleks parem. Minu küsimus on laiemas kontekstis. Millisena näete teie seda: kas ja kuhu me uue sõjaväelinnaku peaksime ehitama? Ja kas see, kui meil oleks praegu linnak olemas, tagaks selle, et täiendav ressurss Suurbritannia sõdureid jääks Eestisse? Aitäh!

praeguse peaministriga oli mul sellest juttu ja ta ütles, et ta tuleb selle teema juurde tagasi. Ta ei öelnud mulle, et nad viivad need väed ära. Ta ei öelnud mulle, et kui nad viivad, siis millal nad viivad. Ta ütles, et ta võtab minuga uuesti ühendust, nad tegelevad selle küsimusega. Nad saavad [probleemist] väga selgelt aru, nii et ma ei jookse siin ka otseselt ette. Jah, see on loomulikult seotud ka sellega, kus need liitlasväed saavad olla. Meil on Tapal baasid, aga seal ei ole piisavalt

või mõista seda, et loomulikult meie tahame, et need liitlasväed oleksid kohal, aga see on liitlasriikide maksumaksjale väga suur kulu. Nemad peavad seda oma maksumaksjatele põhjendama ja samamoodi näitama. Meil on vaja tegelikult mõistmist oma liitlaste Kuidas me saame meie kaitset tugevdada? Kas see [tähendab] rohkem eelpaigutatud võimeid kui sõdureid, sõdureid siis nii palju kohapeal ei ole, või on see midagi muud? Arusaam, mis on meil ühtne, on see, et praeguses praeguses olukorras, kus Venemaa on kõige suuremaks otseseks ohuks Euroopale, tuleb selle ohu vastu teha kõik, mis võimalik, et seda ohtu minimeerida. Seda saab teha just kohalolu suurendamisega. See saadab sõnumi Venemaale, et tal ei ole mingit mõtet

Selle esitab Riigikogu liige Jaak Aab, vastab riigihalduse minister Riina Solman. Ja teema on ikka kohalike omavalitsuste eelarved. Jaak Aab, palun!

mittepiisavaks. Viimati jäi allkirjastamata see protokoll aastal 2015.Miks ma seda nii hästi tean? Kuuest aastast neljal on seal ka minu allkiri figureerinud ja see on alla kirjutatud. See on tõsine muremärk, ega niisama lambist ei jäeta seda protokolli allkirjastamata. Ka varasematel aastatel on olnud lahkarvamusi, ei ole olnud kokkuleppeid kõigis ridades. Kui omavalitsused hindavad ja see üldtulemus on enam-vähem okei, siis nad allkirjastavad selle lepingu. Nüüd jäi see allkirjastamata. Ja põhjused on välja toodud. Linnade-valdade liit saatis minu teada vastava kirja ja see on meil ka eelarvematerjalide juures olemas. Kõige suurem mure on energiahindade tõus.

Aga nagu me teame, kui koroonakriis algas 2020. aastal, oli Eesti riik olukorras, kus me tegelikult ei teadnud, millega see lõpeb. Liikusime üle eriolukorrale ning elavdasime majandust, kuna karta oli, et tagajärjed on hullemad. Ja see rahaeraldis, 130 miljonit eurot majanduse elavdamiseks, oli tehtud teistes tingimustes. Järgmisel aastal, kui meil oli sõjapõgenikega seotud kriis, eraldas riik kohalikele omavalitsustele 46 miljonit eurot ja see oli ka seotud just nimelt kriisiga. Nüüd meil terendab ees energiakriis. Riik on selleks ka valmistunud ja eraldanud koos Ukraina sõjapõgenike [toetusega] energiahindade kallinemise tõttu kokku Koroonakriis oli äärmiselt erakordne sündmus ja see [toetus] oli siis õigustatud, sest majandustegevus hangus üle Eesti. Majanduse elavdamine nendel aastatel sellises summas oli otstarbekas.

murenoot jääb üles, mõistan teid, ja sellepärast olen ma teinud ettepaneku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kaaluda ka kohalike omavalitsuste [võtmist] universaalelektri saajate hulka, nii kohalikud omavalitsused kui nende asutused. Ja mõne sõnaga mõne sõnaga ka sellest, kuidas me aitame keerulisel perioodil erinevate meetmetega kohalikke omavalitsusi. Ida-Virumaale Ida-Virumaale suuname täiendavalt 354 miljonit eurot, mis aitab luua uusi töökohti ja mitmekesistada ettevõtlust maakonnas. EL-i uuel rahastamisperioodil on fookuses teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse kasvatamine. Kokku 740 miljoni euro eest plaanitakse rahastada eelkõige Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevust. Tähtsal kohal on investeeringud inimestesse.

Vaatamata küllaltki suurele tulumaksu lisalaekumisele, mida põhjustavad ka needsamad palgatõusud ja inflatsioon, kipuvad need kulud paisuma palju kiiremini. Pigem ütlekski, et valitsus on teinud teatud asjades pool rehkendust. Ja see ei ole etteheide, Riina, just sulle. Me teame, et läbirääkimiste laua taga on valdkondade esindajatena Kultuuriministeeriumi esindus ja vastutab kultuuriminister või siis haridusministeeriumi esindus ja vastutab haridusminister.Näiteks õpetajate palgatõus, mis on väga tubli – endise õpetajana, ministrina suur tänu –, aga kui samas proportsioonis peaksid omavalitsused tõstma lasteaiaõpetajate palka, huvihariduse õpetajate palka, tugispetsialistide palka, siis see on 60 miljonit täiendavat kulu järgmisel aastal omavalitsuste eelarvest. Kultuuritöötajaid siin veel sees ei ole, omavalitsuse teisi töötajaid siin sees ei ole, sotsiaaltöötajaid siin sees ei ole. Hinnanguliselt sööb energiahindade tõus ära 90 miljonit sellest tõusust. Ehk siis kõik see, millest ka kultuuriminister rääkis, et omavalitsus peaks panustama kultuuriobjektidesse ...Hangete kallinemine. Mäletan, kevadel me tegime seda suurt tabelit. [Sealt] me nägime, kui palju lähevad kõik hanked kallimaks järgmise nelja aasta jooksul. Minu arust see lõppnumber oli 400 miljonit. Seal olid ka omavalitsuste objektid sees. See kõik tegelikult tähendab seda, et omavalitsuste reaalkulu on järgmisel aastal tugevasti vähem kui see aasta ehk saab teha vähem asju. Kas valitsus plaanib ka näiteks selle aasta lisaeelarvega veel mingeid vahendeid omavalitsustele eraldada? Suur tänu, härra Jaak Aab, täpsustava küsimuse eest! Kõigepealt on selleks aastaks valitsus Riigikogule juba eelarve edastanud ja edasine areng jätkub meil Riigikogus.

prognoositavale 160 miljoni euro võrra suuremale tulumaksu laekumisele on siiski esimesed palgatõusud võimalik ära teha, sest [maksutulu] tulubaas järgmisel aastal tõuseb 9,8%. Eestis ei ole ühtegi teist valdkonda, kus maksu[tulu] tõus on nii suur või sellel määral. Ja riik omakorda toetab ka Ukraina sõjapõgenikega

pikaajalise hoolduse reformile saavad ka omavalitsused lisajõudu juurde ja need summad on märkimisväärselt suuremad. Lisaks ka omavalitsusteni jõudev 250 miljoni eurone euroraha pakett, millega me saame elavdada kohalikku majandust, on suureks abiks. Ja kolmandaks, ma märgiksin ära, et kindlasti ei jäta praegune valitsus oma inimesi hätta ja vajadusel veel aasta lõpul teeb oma rehkendused ja mõtleb meetmete peale. Ja Ja nüüd palun üks lisaküsimus, Tarmo Tamm! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Seekord ma ei küsi riigimajade kohta. Ma loodan, et selle lahendab ära järgmine ja ülejärgmine valitsus

aga koroona-aastad olid kohalikele omavalitsustele väga helded. Kohalikud omavalitsused said 2020. aastal 160 miljonit kriisimeetmeteks, ettevõtluseks, teedeehituseks ja järgmisel aastal Ukraina sõjapõgenikega tegelemiseks. See tähendab seda, et olid sellised olud. Tänavu ja 2023. aastal ei ole meil ettevõtete majandustegevusele piiranguid sellisel kombel seatud. Need aastad ei ole koroonakriisi aastatega selles mõttes võrreldavad. Aga samas poliitikameetmed võetakse tarvitusele, kui olukord on kriitiline. Seda te võite kindlasti uskuda, et mina riigihalduse ministrina seisan nende omavalitsuste eest, kellel peaks olema energiaarvete tasumisega häda käes. Ja selliseid pöördumisi on juba äärealadelt ka tulnud, sealt, kus tulumaksu

Te näete nagu päris tegus välja, aga teie peaministrina, peab tunnistama, olete ka osutunud jõuetuks Eesti rahvuslike huvide kaitsmisel ja olete eksitanud oma valitsusega ettevõtjaid ja avalikkust. Ja ma küsin, miks see nii on juhtunud. Kas teil on läinud kogu aur Ukraina

Aitäh! Meie oleme teinud väga palju tööd selleks, et sõja tagajärgedega Eestis tegeleda. Me teame seda, et Putin peab küll konventsionaalset sõda Ukrainas, aga ta peab energiasõda, hübriidsõda, kübersõda kõigi meie vastu. Me oleme teinud väga palju samme selleks, et tagada gaasivarustuskindlus. Esiteks, me otsustasime soetada riikliku riikliku gaasivaru. Seda ei ole tehtud mitte kunagi varem. Riigina oleme soetanud varu, mida me hoiame Inčukalnsi gaasihoidlas. Teiseks oleme sõlminud kokkulepped Soome ja Lätiga. Solidaarsuse kokkulepped on selleks, et ei juhtuks nii, et, ma ei tea, Soomes või Lätis tehased täie gaasi [peal] huugavad, aga Eestis on kodud külmad. Me oleme kokku leppinud, mida me teeme juhuks, kui on vähem gaasi. Me oleme teinud kokkuleppe Soomega selle saamiseks. Nagu ma juba eelnevalt vastustes kirjeldasin kogu seda saagat, millel on olnud vinkse ja vonkse pikas ja keerulises protsessis,

aastast läheb laev Soome poolele. Miks? Sellepärast, et meil on Soomega Balticconnector ehk gaasitoru. Eesti tarbimine on 3,5 teravatt-tundi aastas, Soome tarbimine on 14 teravatt-tundi aastas. Selle FSRU-laeva kogumaht on 35 teravatti. See tähendab

Vanarahval on [ütlus], et sõber sõbra perset koorib. Ma ei arva, et soomlased on seda teinud, aga on jutuks olnud, et soomlased peale 20. maid, kui Gasgrid selle lepingu ameeriklastega alla kirjutas, ei ole meie või teie valitsuse ministrite ja majandusministri telefoni [nad] enam [vastu] võtnud. Ja teie, austatud valitseja, olete oma kolleegi Sanna Mariniga püüdnud rääkida ja ka Sanna Marin on vaikinud. Kuidas see tegelikult on olnud? [Tavaliselt] on niimoodi, et sõber peaks sõbra telefoni vastu võtma,

Aitäh! Meie suhtleme Sanna Mariniga pidevalt. Ärge muretsege, sellega on kõik korras. Suhtleme soomlastega üldiselt ka. Te ütlete väga õigesti, et sõpru tuleb hädas aidata ja sõprade muresid tuleb mõista. Ütlen veel kord: Soomel Soomel ei ole alternatiivseid tarneallikaid. Soome ei arvestanud sellega, et Venemaa neile gaasi täielikult kinni keerab. Eesti varasemad valitsused olid piisavalt ettenägelikud, Eesti ettevõtted on olnud piisavalt ettenägelikud, mistõttu me ei ole tegelikult Vene gaasist

see gaas saab liikuda. Nii et meil on alternatiivsed allikad. Soomlastel neid alternatiivseid allikaid peale selle FSRU[-laeva], selle LNG-terminali sisuliselt ei ole. Arvestades seda, et Balticconnector meie suunas suudab

Kokkulepe oli meil see, et ta läheb sinna, kus terminal saab valmis. Aga siis oli soomlaste arvamus, et nemad seda terminali nii kiiresti valmis ei saa. Peab tunnustuseks ütlema Eesti poolele ja Soome poolele, et kõik, kes on olnud seotud, on ülimalt kiiresti. Eestis on see haalamiskai ehitatud valmis ja toru, mis ühendab Balticconnectoriga, saab valmis novembri lõpuks. Soomes on täpselt samamoodi asjad liikunud kiiresti. Nii et sellist suurt erinevust ei tule. Ja me ei ole selles mures üksi. Meil on soomlastega solidaarsuskokkulepe. Meil on soomlastega ka see kokkulepe, et Eesti gaasitarnijad ehk eraettevõtjad saavad oma vastavad broneeringud selles laevas, et nad saavad ettevõtetele ja inimestele gaasi tarnida ja meil talvel